(HDZ)** Dakle, kao što znate danas je prvi na dnevnom redu - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, prvo čitanje, P.Z.E. br. 30. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijale ste primili u pretince. Podsjećam da je Vlada predložila Saboru da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku, ali prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen prijedlog zaključka Odbora za zakonodavstvo, da se zakonski prijedlog raspravi u redovitoj proceduri. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, akademiče Reiner, dame i gospodo saborski zastupnici. Evo pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Ovaj zakon se donosi radi usklađenja Zakona o prostornom uređenju sa direktivom 2014/89EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. godine o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja. Tom direktivom kao i predloženim izmjenama i dopunama zakona podupire se i olakšava provedba prostornog planiranja morskog područja iz razloga sve veće potražnje za morskim prostorom za različite potrebe kao što su pomorske i ribarske aktivnosti, očuvanje eko sustava i biološke raznolikosti, razvoj turizma, akvakulture, održivo korištenje morskih i obalnih resursa, podupiranje održivog rasta pomorskog gospodarstva, te se s tim u svezi podupire povjerenje i sigurnost za investitore. Predloženi zakon izrađen je u skladu sa uputama Europske komisije i u suradnji sa svim meritornim ministarstvima te je u tom smislu usklađen sa drugim relevantnim hrvatskim propisima a naročito sa propisima koji uređuju pitanja vezana za more i plovidbu, Pomorski zakonik i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, propisima koji uređuju zaštitu okoliša na moru. Iako se pretežno radi o formalnom i terminološkom usklađenju sa direktivom predloženim zakonom uvode se i određene novosti. Od njih su najznačajnije sljedeće: omogućit će se prostorno planiranje u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu ZERP-u i epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske na način da se uvode dva nova prostorna plana kojima se planiraju ti prostori. Ta dva nova prostorna plana su prostorni plan ZERP-a Republike Hrvatske i prostorni plan epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske. Time će se stvoriti pravni okvir za korištenje ZERP-a i epikontinentalnog pojasa u različite namjene a sve u skladu s odgovarajućim odredbama Konvencije UN-a o pravu mora. U prostornom planiranju tj. u izradi i donošenju prostornih planova formalno će se uvesti načelo uzimanja u obzir interakcije kopna i mora, načelo prostorne i vremenske raspodjele postojećih i budućih djelatnosti, namjene i načina korištenja mora te prekogranična suradnja u planiranju mora. Prema EU direktivi ovaj zakon treba biti donesen do 18. rujna 2016. godine pa evo molim ovaj cijenjeni Dom da vodi računa prilikom usvajanja ovog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. **Bulj, Miro spomenuli ste ZERP. Činjenica da našim morem plove raznorazne ribarske flote i na taj način koristeći i loveći našu ribu i uništavajući naše more imaju ogromnu dobit i zaradu a Hrvatska država nema od toga ništa jer nemamo ribarsku flotu koja može konkurirati sa primjerice talijanskom ribarskom flotom. Veća je flota jednoga grada manjeg talijanskog nego cijele Hrvatske. Da li planirate da se u ovome Domu, pred ovaj Dom dođe Zakon o ZERP-u, o zaštiti našega mora u svakom smislu? Ono što je propisano isključivo po međunarodnome pravu svih država u svijetu koje imaju more. Jer ovo je nedopustivo i nedozvoljeno da Italija 3 milijarde kuna godišnje ulovi ribe, da je prepakira i da za vrijeme turističke sezone nama tu ribu prodaje na našim područjima. Jednostavno pitanje, da li će biti na stolu ono što Hrvatska ima pravo štititi nacionalni interes i da izglasamo ZERP koji nisu prethodne Vlade smjele ne znam zbog čega i kome su se morale dodvoravati. Ja mislim da ovaj Dom ima to pravo i da nas je zato narod birao. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će ministar graditeljstva i prostornog uređenja gospodin Lovro Kuščević, izvolite. Znači proglašenje ZERP-a je isključivo politička odluka koja mora biti donesena u ovom Visokom domu, a na Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja je da napravi prijedlog tog plana ZERP-a i naravno ukoliko politička odluka bude donesena u tom smislu da će ministarstvo odraditi ono što mora i taj plan donijeti. Hvala. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Idemo po klubovima zastupnika. Prvi se javio klub HNS-a u čije će ime govoriti uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre Kuščević sa suradnikom, kolegice i kolege pred nama je Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju. Kao što je ministar uvodno rekao riječ je o usklađenju sa Direktivom EU. Ovo je prilika da možda svi zajedno malo razmislimo i iskomentiramo temu direktiva EU. Dakle, kada je Hrvatska postala članica EU tada smo u zakonodavstvo direktive uključivali na način jer smo to morali i imali određene obveze i rokove. Sada kad je riječ o direktivama u direktivama mi aktivno sudjelujemo. Jednako tako smo aktivno sudjelovali i u ovoj direktivi i tu imate priliku reći i neke stvari gdje možete zaštititi interes vlastite zemlje. Jer kad je riječ o moru tu postoje dvije osnovne dvije osnovne teme. Postoji protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja koji je Hrvatska potpisala i ovaj uvaženi Dom ratificirao i koji govori o Sredozemlju i načinu na koji se štite obale Sredozemlja od prekomjerne izgradnje obalne linije i postoje jednako tako i interes skandinavskih zemalja odnosno sjevernih zemalja koji more koriste drugačije. Što želim reći? Kad je riječ o Sredozemlju tradicionalno se more koristilo za ribolov, tradicionalno se u Sredozemlju more koristilo za lučice, za marine, za priveze a kad je riječ o sjevernim zemljama oni more koriste za gospodarske svrhe. Oni more koriste za off shore vjetroelektrane, oni more koriste za eksploataciju naravno i ribolov ali jednako tako i ove druge stvari. I kad je bilo riječi o ovoj direktivi ta direktiva je došla, interes je krenuo sa sjevernih zemalja, i tad je Hrvatska imala prilike kada su i naši ljudi radili na toj direktivi imala je prilike reći neke stvari odnosno imala je prilike kada je sudjelovala u tome i pokazati koji je interes Hrvatske. Naime, Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja Europe koja ima tradiciju prostornog planiranja morem. Svi vi koji ste u ovom uvaženom Domu, ovdje ima kolega koji su načelnici odnosno gradonačelnici morskih općina i gradova tako da ih zovem, vi kad vidite svoje prostorne planove vi u svojim prostornim planovima ne samo da imate prostor za planiranje marina, prostor za planiranje lučica, prostor za planiranje akvakultura, marikultura, imate i prostore ograničenja, prostori gdje su Posejdonije pa se ne smije ništa raditi, dakle to je ta tradicija prostornog planiranja mora. To ostale zemlje nemaju. Ostale zemlje, čak ni zemlje Mediterana nemaju a da ne govorim zemlje koje se nalaze, dakle koji je prostor sjevernog dijela Europe. I tu kada se radilo onda smo imali priliku ukazati i reći, odluka koju je ministarstvo donijelo a to da se rade dva prostorna plana, prostorni plan ZERP-a i prostorni plan epikontinentalnog pojasa je izuzetno dobra odluka iz jednostavnog razloga što metodologija i način na koji će se to raditi malo treba pričekati i vidjeti kako će to činiti neke druge zemlje Europske unije. Jer kao što mi imamo do rujna obvezu tu direktivu u svoje zakonodavstvo unijeti imaju i druge zemlje Europske unije unijeti tu direktivu u svoje zakonodavstvo pa tu treba biti dosta mudar i pričekati iz jednostavnog razloga jer je riječ o jednom osjetljivom području. Što želim reći? Ovaj prostor uz obalu, dakle onaj prostor koji je već isplaniran, Hrvatska će i dalje moći koristiti i moći razvijati a u ovom dijelu treba pričekati i vidjeti koje će biti tendencije. I tu postoje jednako tako priče koje kada je riječ o prostornom planiranju, odnosno prostornom uređenju. Na prostorima Europe kada je o tome riječ su postojale različite metodologije. Jedna metodologija vam je sektorsko planiranje, to znači da svaki sektor isplanira ono što on hoće a onda postoji jedan sektor koji objedinjuje. Hrvatska ima tradiciju integralnog planiranja i ta tradicija integralnog planira se vidi i na ovim područjima, vidi se kroz zakone i vidi se i kroz ovaj zakon. U tom dijelu ovo planiranje epikontinentalnog pojasa, odnosno ZERP-a je dio sektorskog. No međutim u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i zaista je procjena da je Ministarstvo odlično odradilo taj posao i odlično se odlučilo da to tako napravi napravi iz jednostavnog razloga da si ne veže ruke vezano uz neke druge situacije i uz neku drugu priču. Postoje dvije stvari na koje bih ja voljela ukazati a koje su u ovom zakonu a koje nemaju veze sa direktivom ali su u ovom Prijedlogu izmjene i dopune Zakona stavljene. Jedna stvar je da se je ministarstvo odlučilo propisati zadnji rok za donošenje državnog prostornog plana do 31. ožujka 2021. godine. Kada je riječ o ova dva prostorna plana epikontinentalnog pojasa i ZERP-a, ja tu apsolutno mislim da je to jedino ispravno jer ne trebamo baš mi biti pokusni kunići i ići prvi nego da vidimo neke druge koji imaju tu više interesa pa onda vidjeti kako će oni činiti, činiti i mi. Kada je riječ o državnom prostornom planu mislim da tu se pokazuje možda ne dovoljno ambicioznost ili možda određen oprez. Ja razumijem da je to zadnji datum, razumijem da si je tu dalo malo više prostora. No međutim, mislim da bi državni prostorni plan trebao trebao biti nakon strategije prostornog uređenja gdje je strategija bila dovršena upućen u saborsku proceduru, sada se nalazi na doradi u ministarstvu. Resorni ministar će zajedno sa svojim suradnicima se odlučiti i vidjeti u kojem smislu eventualno doraditi. Bilo bi dobro da ta strategija što prije dođe na raspravu u ovaj uvaženi Dom pa da vidimo što s time. I iza toga sve aktivnosti vezano uz državni prostorni plan. Ja sam sigurna da i gospodin ministar bi volio da se taj državni prostorni plan donese što prije jer bi to dalo mogućnosti i dalo okvire za sve ono što smo imali prilike pročitati i u reformskom paketu Vlade koji je jučer donesen na Vladi, odnosno tu je dio investicija i interes da te investicije idu dalje. A državni prostorni plan bi bio jedan odličan alat jer ima mogućnosti da se urbanistički planovi uređenja za zahvate, strateške projekte od za državu direktno donesu. Pa ja onda očekujem da je ovo zaista krajnji rok da državni prostorni plan bude prije. I postoji još jedna odredba o kojoj treba voditi računa. Dakle, kada je riječ o Izmjenama i dopunama prostornih planova, u sada važećem zakonu stoji da je javna rasprava između 8 i 15 dana. Ovom izmjenom koja je tu pred nama mijenja se taj stavak zakona i u njemu stoji da kada je riječ o izmjenama i dopunama prostornih planova za koje se radi strateška procjena utjecaja na okoliš da javna rasprava će trajati 30 dana. To je jedno pragmatično rješenje. Znate sva ministarstva imaju ako ima nekakvih dilema ili ako netko ima dilema da u pojedinim elementima nije usklađeno sa direktivama EU onda dobijete pilot i onda vas kroz taj pilot provjeravaju da li je to u redu ili ne. Strateška procjena utjecaja na okoliš je novina na ovim našim prostorima. Nije samo novina na ovim našim prostorima nego je novina i u Europskoj uniji. Stratešku procjenu utjecaja na okoliš je prva uvela Nizozemska. Nizozemska ju je uvela prije nekakvih 10-ak godina iz jednog razloga. Kao što dobro svi znamo i to smo učili u školi Nizozemska je svoj teritorij formirala otimanjem mora. Kako je formirala teritorij otimanjem mora tako ona ima problem sa zemljom, zemljom koja je onečišćena. I onda su se oni odlučili graditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš jer njima nije bilo problem gdje će graditi, njima je bilo problem gdje mogu razvijati poljoprivredu. I ta strateška procjena utjecaja na okoliš je nastala iz razloga da se može ocijeniti koja je zemlja pogodna za razvoj poljoprivrede. I onda naravno strateška procjena utjecaja na okoliš se proširila iz Nizozemske na ostale zemlje EU i tako se proširila na Hrvatsku. Strateška procjena utjecaja na okoliš ima apsolutno smisla ako radite novi prostorni plan pa onda ocjenjujete gdje vam je strateški pojedine zone moguće planirati. Ona recimo ima smisla, samo da razumijemo ako je riječ, kada je riječ o državnom prostornom planu da ona ocijeni bazen koji se zove Jadransko more koliko ono uopće trpi luka nautičkog turizma da se ne ugrozi eko sustav. Koliko trpi nove marikulture, aqua kulture, to je smisao strateške procjene utjecaja na okoliš. U onom kao što sam uvodno rekla, mi imamo tu sklonost da direktive EU zaista prepišemo i da tu ne uključimo baš do kraja razum na način na koji bi trebalo. I tako vam je vezano uz Zakon o okolišu stoji tamo da se strateška procjena utjecaja na okoliš radi i za izmjene i dopune prostornih planova. Što apsolutno ja ovako stručno mislim da je vrlo upitno. No međutim, tu postoji još jedan problem. Problem je da planiranje ne ode u kategoriju planiranje vezano uz zaštitu okoliša jer to ne bi bilo dobro. Ono što smo se zalagali cijelo vrijeme i što ćemo se zalagati da strateška procjena utjecaja na okoliš kao i druge budu alati u fazi izrade prostornih planova kao što su studije prometa, kao što su studije razvoja infrastrukture da to bude i strateška procjena utjecaja na okoliš. Bojim se da ovom odredbom zakona ćemo otvoriti zapravo ono što ne želimo a ne želimo da cijelo planiranje bude samo planiranje s aspekta zaštite okoliša. Ono mora biti integralno i gledati interese svih. Stoga ja mogu ocijeniti da je ova izmjena i dopuna zakona napravljena vrlo, vrlo korektno, Klub HNS-a Liberalni demokrati će to podržati. Budući da je odlučeno da ide u dva čitanja, za drugo čitanje ja samo molim da resorno ministarstvo odnosno ministar zajedno sa svojim suradnicima se i dvije stvari još odluči i ocijeni što će činiti. Jedna stvar je vezana uz datum donošenja državnog prostornog plana jer 21 je jako, jako daleka godina a druga stvar da se još jedanput sjedne sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode da se u krajnjoj liniji konzultira i to se uvijek može konzultirati određena tijela odnosno komisija EU i vezano uz ovaj rok od 30 dana koji je vezan uz izmjenu i dopunu prostornog plana. Još jedanput se vidi da li zaista pragmatično napisati ili se možda malo izboriti da to ostane dalje 8-15 dana. Ponovit ću samo nešto što sam rekla na Odboru. Zamislite situaciju, jedna općina mala, ja sam tada rekla općina Vrsi, ali može biti nekakva druga općina odluči svoju trasu prometnice ili obilaznice pomaknuti sjeverno za 300 metara jer joj to odgovara zbog razvoja. Ide na postupak potrebe o procjeni utjecaja na okoliš i u i u tom postupku se utvrdi da je potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš. Inače je do sad u Hrvatskoj napravljena jedna, zaključi da je potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš i tad ćemo imati dvije ravne rasprave od 30 dana i samim tim imati naravno problem i u postupku donošenja i sve procedure će biti znatno duže nego što treba biti. Dakle, zaključno dobro obrađen posao, odluka da budu dva prostorna plana izuzetno dobra i pragmatična, lijepo molim da u odnosu na ove dvije stvari a to je bio i zaključak našeg odbora još jedanput se razmisli do drugog čitanja možemo dobiti malo drugačiji prijedlog. Hvala najljepša. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Uvažena kolegice Taritaš, bili ste ministrica i smatram da ste kompetentni i da znate o čemu pričate. Ja vam samo postavljam jedno pitanje, spominjali ste znači strategiju, utjecaja na okoliš koja je vrlo bitan segment ali ne mora biti ona kočnica u razvoju prostornog planiranja. Kad se govori o Jadranu, Jadranu se radila istraživanja, bušenje Jadrana, kad pogledamo da je na kraju, te rezultate koristi strane tvrtke koje su bušile, znači, ti rezultati, pravo upravljanja rezultatima nema Hrvatska nego strane tvrtke. Da li je to po vama izdaja nacionalnih interesa? Jel je prevelik rizik bio istraživanja i bušenja a da Hrvatska ne upravlja, znači da nema te rezultate i da ona nema pravo na korištenje toga. Po meni je da je bivši ministar iz vaše Vlade gospodin Vrdoljak po meni je to klasična izdaja nacionalnih interesa slična kao što je u INA-i. Hvala lijepa.

**Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Evo prije stanke samo da ja odgovorim uvaženom zastupniku Bulju. Kad je riječ o moru tada su nacionalni interesi uvijek u pitanju. No međutim, da uopće možete planirati, da možete uopće odlučiti se što i gdje kako planirati, prije toga,

Vrlo pažljivo sam slušala vaše pitanje da vam mogu jasno odgovoriti na pitanje koje je. Prema tome, kad je riječ o moru, more je sigurno nacionalni interes RH i sve što se tamo dešava kao i u drugim nekim situacijama je nacionalni interes. Da bi uopće mogli planirati, morate istražiti. Dakle, uvijek je prije postupka planiranja istraživanje. Tako i kad sam govorila o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, to je istraživanje. Postoji razlika između strateške procjene utjecaja na okoliš i obične tzv. procjene utjecaja na okoliš. Strateška gleda strateški i gleda niz zahvata a obična procjena utjecaja na okoliš gleda pojedinačni zahvat. Dakle, kad je riječ o istraživanju mora morate znati da će to biti nekoliko studija utjecaja na okoliš, nakon istraživanja će biti strateška kao podloga za izradu ova dva, odnosno tri prostorna plana a onda prije izdavanja bilo koje dozvole, svaki pojedinačni zahvat u prostoru će biti jednako tako istraživan kroz procjenu utjecaja na okoliš.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub HDZ-a podržati će prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Pohvaljujem i činjenicu da ćemo ovaj zakon raspraviti u redovnoj proceduri, dakle da danas izmjene i dopune samoga zakona raspravljamo u prvome čitanju. Ja zahvaljujem i čestitam gospodine ministre što ste odmah na početku svog mandata krenuli sa izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju u onom dijelu u kojemu će zakonodavna regulativa uređivati i planirati pojedine sadržaje, djelatnosti na Jadranskom moru koje je ili dio suvereniteta ili dio suverenih prava Republike Hrvatske. Mi u klubu HDZ-a podržavamo rekao sam donošenje donošenje ovih izmjena i to iz rekao bih prvo na početku odmah iz dva razloga. Prvi razlog je onaj koji ste i vi sami naveli u obrazloženju zakona, a to je da se ovaj zakon mijenja kako bi se uskladio sa Direktivom iz 2014. br. 89 Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi okvira za planiranje morskog područja što ocjenjujemo iznimno važnim jer je Jadransko more u svakom slučaju i najvažniji hrvatski gospodarski resurs pa onda itekako je potrebno pažljivo planirati djelatnosti koje se mogu obavljati na Jadranskom moru.

tražio da se donese dokument kojim bi se utvrdilo postupanje na Jadranskom moru a prvenstveno to u kontekstu činjenice da je bivša Vlada provela nezakonit postupak istraživanja i eksploatacije ugljikovodika …/Ne Tako da bih ja možda i postavio pitanje bivšoj Vladi kako je bilo uopće moguće prići provedbi postupka istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu kada sada ovim izmjenama i dopunama zakona a koji se temelje na Direktivi iz 2014. godine i to iz srpnja te iste godine jasno ukazuje da je bilo kakvo istraživanje i eksploatacija ugljikovodika koja može po svojoj naravi u slučaju katastrofe onečistiti gotovo cjelokupno Jadransko more, a posebno ono koje je pod ingerencijom RH, što je trebalo prije tog postupka upravo ovakav zakon donijeti odnosno čak možda u tom trenutku nije ni toliko bio nužan zakon koliko je to trebalo donijeti i utvrditi državnim prostornim planom koji je proizlazio iz Zakona o prostornom uređenju kojega je Vlada donijela 2013. godine. A te iste godine Vlada, tadašnja Vlada, je u Hrvatskome saboru predložila izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske kada smo u tom postupku upravo govorili ono što i sada govorimo, a to je bez donošenja jednog sustavnog zakonskog rješenja ili prostorno-planskog dokumenta, bez kvalitetne strateške procjene utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu nije moguće raspisati natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. U tom smislu smo ovdje u ovoj sabornici raspravili interpelaciju koju je podnio klub HDZ-a i kojom smo interpelacijom dokazali da je taj postupak bio nezakonit, netransparentan. I dobro je, hvala Bogu, da je taj postupak i završen kako je završen i da nije polučio nikakve učinke. Da je na kraju Vlada od tog postupka odustala. Pa prema tome pohvaljujem vas gospodine ministre u ime kluba HDZ-a što se više neće dopustiti da se bilo kakva djelatnost na Jadranskom moru pogotovo ne izvan teritorijalnog mora, a unutar teritorijalnog mora je naš stav da se jedino i može, neće moći odvijati bez da se donese državni plan koji će ili prostorni plan koji će regulirati postupanje RH kako u epikontinentalnom pojasu pa tako isto i u zaštićenom ekološko-ribolovnom području. Druga stvar što bismo mi uz podršku ovom zakonu dali na razmišljanje Vladi Republike Hrvatske a to je da se razmisli o svrsishodnosti da na prostoru Jadranskog mora donosimo tri različita državna prostorna plana. Naime, radi pojašnjenja kolegama zastupnicima u ovom trenutku kada je u pitanju planiranje Jadranskog mora onda sve razine vlasti u RH na određeni način imaju ingerenciju nad planiranjem. Najprije krenimo iz jedinica lokalne samouprave koji svojim prostornim planovima uređenja općina i gradova uređuju prostorno planiranje u 300 metara od obale, to je tzv. prostor ograničenja. Kako na moru nisu utvrđene granice između jedinica lokalne samouprave, između gradova i općina gradovi i općine uređuju 300 metara, a izvan 300 metara pa do granice teritorijalnog mora dakle 12 milja od polaznih crta određuje županijski prostorni plan. Dakle druga razina koja uređuje u Hrvatskoj postupanje na moru. U isto vrijeme to isto područje, dakle i ovih 300 metara koje je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i ovaj prostor teritorijalnog mora koji je u nadležnosti područne samouprave, odnosno županija također pokriva i država sa svojim državnim planom prostornog razvoja. Dakle to je već treći dokumenat koji, treći dokumenat koji uređuje teritorijalno more. Sada ovim prijedlogom zakona ostajemo pri činjenici da će teritorijalno more uređivati državni plan prostornog razvoja ali sada ovim zakonom uvodimo još dva dodatna državna plana kako ih ovaj zakon naziva prostorni plan uređenja zaštićeno ekološko ribolovnog pojasa i prostorni plan epikontinentalnog pojasa. Mi u klubu HDZ-a predlažemo Vladi da razmisli da li je bolje rješenje da čitavi prostor Jadrana kojim će se uređivati objekti od državnog značaja i djelatnosti od državnog značaja što je svakako istraživanje i eksploatacija plina. Ja o nafti uopće i ne razmišljam i ne govorim, dakle govorim o plinu, da se uređuje jedinstvenim prostornim planom koji će obuhvaćati u isto vrijeme kontinent Hrvatske, kontinentalni dio Hrvatske, čitavo teritorijalno more, što je sada već regulirano ali i ZERP, ali i epikontinentalni pojas. Zašto to govorim? Zato što je to bila dugogodišnja praksa u RH. Svi koji prate, poznaju problematiku prostornog uređenja u RH, onda znamo da je zadnja Strategija prostornog uređenja donesena 1997. godine. Na temelju te strategije donesen je do sada jedini cjeloviti dokument prostornog uređenja u RH, to je program prostornog uređenja iz 1999. godine. Taj program prostornog uređenja je podrazumijevao cjelokupni teritorij RH uključujući i ZER iako u vrijeme kada je taj dokument donesen '99. godine ZERP nije ni postojao nego smo tada to zvali otvorenim morem koje je graničilo sa Republikom Italijom prema sporazumu iz …/Govornik se ne razumije./… a kasnije 2004. dorađen kada smo imali kvalitetnije podatke o koordinatama na moru. Dakle ako smo '99. godine mogli donijeti dokument kojim smo propisali postupanje u ZERP-u, jer da nismo ne bi onda postojale eksploatacijska polja, odnosno platforme Ivana, Anamarija 1 itd., Marica koje se nalaze u ZERP-u. Jer da nismo imali dokument prostornog planiranja ne bi se moglo, danas Republika Hrvatska ne bi mogla crpiti plin iz tih platformi. Prema tome, u tradiciji prostornog planiranja Republici Hrvatskoj jest imati jedinstven dokument koji definira čitav prostor Hrvatske. Ovako, sada ćemo kada su u pitanju objekti od državnog značaja, kada je u pitanju postupanje na čitavom prostoru RH koji je teritorij RH, dakle kontinent i teritorijalno more biti će jedan državni plan koji je nastao temeljem Zakona o prostornom planiranju kojeg smo donijeli u prosincu 2013. godine. I biti će još dva plana koji će opet pokrivati prostor RH na kojima Hrvatska nema suverenitet ali ima suverena prava kao što je ZERP i kao što je Hrvatsko podmorje do sredine Jadrana što je epikontinentalni pojas koji se proteže od granice teritorijalnog mora pa prema granici sa Republikom Italijom, na sjeveru Slovenijom, na jugu sa Crnom Gorom. mi mislimo da bi oportunije bilo tako ako Vlada drži da je ovo bolje rješenje, tri plana umjesto jednoga. Evo ja bih molio da Vlada samo o tome razmisli pa da nas do drugog čitanja, drugog čitanja o tome izvijesti kako bismo to mogli napraviti. Inače Inače tek sada onda vidimo ako tvrdimo da je za postupanje u ZERP-u, odnosno epikontinentalnom pojasu nužno donijeti ta dva plana, onda je to najbolji pokazatelj koliko je nezakonito bilo postupanje Vlade kada je raspisivala natječaj u ZERP-u i kada je raspisivala natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u epikontinentalnom pojasu. Postavljam onda pitanje temeljem čega je to napravljeno. Mi smo to upozoravali, mi smo to govorili, imali interpelaciju, tvrdili smo da to nije moguće, da je trebalo donijeti državni plan prostornog razvoja. To u ostalom govori i važeći, još uvijek ne izmijenjeni Zakon o prostornom planiranju koji govori da državni prostorni plan obavezno sadržava lokacije za eventualne platforme, odnosno bušotine za istraživanje i eksploataciju. Ako to tvrdi a piše članak, čini mi se 54, Zakona o prostornom uređenju, izrijekom govori kako se ne može prići istraživačkim i eksploatacijskim platformama ako to nije propisao državni plan prostornog razvoja. Ovime potvrđujemo dakle da je taj postupak apsolutno bio nezakonit. Dapače ovdje nazočna gospođa Anka Mrak-Taritaš i tadašnja ministrica je u odgovoru Ministarstvu gospodarstva se jasno izjasnila da nije moguće istraživati niti eksploatirati naftu u teritorijalnom moru s čime se ja slažem i što od prvoga dana govorim. Sada u ime još dodatno se u tome učvršćujemo iako smo Strategijom prostornog uređenja iz 2013. godine, iz srpnja 2013. godine omogućili istraživačka polja u srednjem, južnom a u sjevernom Jadranu su i postojala i prije. Prema tome, gospodine ministre puna podrška jer neovisno o tome bilo 3 plana ili 1, ja se osobno zalažem za 1, ali ako bi bila i 3 plana nikakvo, nikakav voluntaristički pristup nemojte dozvoliti nikome da ulazi u eksploataciju Jadranskog mora prije nego se donesu ova dva, po dva, po meni jedan, ja vam predlažem da o tome razmislite. Ali ako donesete i tri, to je puno bolje nego što je sada. Pa prema tome, nemojte dozvoliti da se temeljem izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja iz 2013. nitko više usudi otvarati natječaje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu posebno ne kada je u pitanju namjera da se iz Jadrana crpi nafta. Jer ono što znači hrvatski turizam hrvatskom gospodarstvu, što znači ribolov, ribarstvo, marikultura i sve one djelatnosti koje su vezane uz Jadransko more bi jedna ne daj Bože havarija koja bi se dogodila, uništila bi praktično gospodarstvo RH kada znamo da turizam čini gotovo 20% Hrvatskog BDP-a. I na kraju dakle, podražavamo ovaj zakon, razmislite o tome da li ćete tri jedan, zašto? Zbog toga što morate raditi tri strateške procjene, svaki prostorni plan, pogotovo prostorni plan koji je, se donosi na razini države, mora sadržavati stratešku procjenu tako da će onda i ona odredba u zakonu da neće trebati dodatnih sastava, ne bih se baš složio, trebat će i za to dodatna sredstva, ćemo morati raditi nove strateške procjene i za epikontinentalni pojas i za ZERP pa ćemo u tom djelu povećati izdvajanja ali dobro je da se zakon donese i da se dok se on ne realizira, dok se ne donesu državni dokumenti koji će usvojiti ovaj Sabor i to pozdravljam, da i jedan i drugi i treći plan donosi Hrvatski sabor a ne da se događa izvan nas saborskih zastupnika bilo kakvo rješavanje pozdravljam i na tome inzistirajte. Ja vas molim i apsolutno u tom smislu podržavam i čestitam. I još jedna stvar koja mi se čini da je vrlo bitna u tom razdoblju u kojem ste propisali 5 godina možda bi trebalo razmisliti da se taj rok skrati, 5 godina je jako puno, to je cijeli mandat ovog Sabora i još jedna godina onog tamo mandata ako budu, ako bude cijeli mandat. Bilo bi dobro da se konačno riješi prethodno pitanje kada govorimo i o ZERP-u i o teritorijalnom moru, o Jadranu, a to su granice. Mi sa niti jednom državnom na Jadranu nemamo uređenu granicu. Nemamo sa Slovenijom, upali smo sa onom arbitražom gdje jesmo. Mislim da je dobro da se ide na Međunarodni sud pravde kad je pitanje granica u Malostonskom zaljevu i ona dva Veliki i mali Škoj i Punta odnosno .../Govornik se ne razumije./… otoka Kleka. I treća stvar je utvrđivanje granice u bokokotorskom zaljevu sukladnom međunarodnom pravu to je crtom sredine od granice na kopnu između vrha Prevlake i otoka Mamula. Prema tome eto u tom smislu puna podrška a bilo bi dobro kada bismo sa donošenjem tih dokumenata mogli prići i realizaciji utvrđivanja granica na Jadranu. Hvala.

ulozi do našega ministra pa se postavlja pitanje zbog čega do sada nije zaštićen nacionalni interes jer prostor je bogatstvo, bilo kopno bilo more bilo vode na kopnu. Nažalost izdani su nacionalni interesi za vrijeme vas i poslije vas. Jer da nije ZERP, da je ZERP proglašen ne bi danas o ovome pričali, ne bi pričali danas o pardon zdravstvenog osiguranja, ne bi pričali o problemu mirovinskog osiguranja. Zbog čega nije proglašen? Vi ste tada bili za vrijeme i Sanadera i poslije ste bili Jadranke Kosor, također i prethodna Vlada to nije štitila. Izdan je nacionalni interes i kod istraživanja Jadrana. Prethodni ministar Vrdoljak je izdao nacionalne interese jer je dozvolio istraživanje i bušenje Jadrana a rezultate koriste strane tvrtke u stranom vlasništvu, čini mi se čak iz Norveške. A toliki je rizik bio da naša granica, da naše more bude tj. da doživi ekološku katastrofu i da izgubimo puno više od ovih istraživanja. I more i kopno nije se čuvale granice, nije se štitio interes, da se štitio interes danas Hrvatska država ne bi bila ovdje gdje je. Zato se čudim što je se sve sa prethodnim mandati radilo da je Hrvatska država dovedena u ovu situaciju. Hvala lijepa. Povreda poslovnika, uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, digao sam povredu Poslovnika, povrijeđen je članak 238. Kolega Bulj je u svojoj raspravi iznio neke svoje opservacije, međutim ovakva javna vrsta govora ne može omalovažavati ili vrijeđati nekoga drugoga unutar sabornice ili izvan sabornice. Ministar Vrdoljak nije izdao nacionalni interes a to što kolega Bulj misli suprotno o tome ne može izražavati na takav način, 238 članak Poslovnika i zavređuje da mu se izreče opomena. Smatram da niste korektno protumačili članak, to nije omalovažavanje, to je tvrdnja koju je izrekao zastupnik Bulj. Vi se s tom tvrdnjom možete ili ne slagati. Isto tako kada je to isto govorio kolegi Bačiću, vaši su stranački zastupnici to odobravali, tako da smatram da niste u pravu kada kažete da je bila povreda Poslovnika. Zahvaljujem. Sljedeća će se za repliku javila. Odgovor za repliku, pardon uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bulj, to što vi olako izričite optužbe na račun drugih to je vaš stil i na to imate pravo samo u tome morati imati mjeru. I ja bih se isto složio sa gospodinom Batinićem da ste trebali biti upozoreni od strane predsjedavajućeg ali eto to je i vama na dušu. Vi ne morate sve ni znati, niti itko ima tko na ovom svijetu zna sva ali oprostite kad je u pitanju ZERP, postupanje sa ZERP-om da znam ipak nešto malo više. A to je činjenica da ZERP nije proglašen, da ZERP nije prijavljen UN diplomatskom notom ne bi danas gospodin Kuščević ovdje predlagao da se donese prostorni plan kojim ćemo uređivati ZERP. Ja sam osobno rukovodio, upravljao akcijom spašavanja jednog turskog broda koji se zapalio u ZERP-u 2007.godine i da ZERP ne postoji ne bismo bili naplatili ogromna sredstva od osiguravajućeg društva zbog pričinjene štete koja se dogodila s požarom na tom brodu. Prema tome, taj ZERP postoji, on je suspendiran u dijelu ribolova za države članice EU jer je i ZERP ionako zajedničko more EU. Prema tome, da bilo je nespretnosti sa ZERP-om i 2003.za vrijeme Račanove Vlade i 2004. za vrijeme Sanaderove Vlade kada je jedan od uvjeta za pristupanje RH bilo da se ZERP ne odnosi na države članice EU. Tada smo popustili jer smo ocijenili da je strateški projekt Republike Hrvatske ući u Europsku uniju. Jer i kada ga proglasimo, uniju on opet postaje zajedničko more koje je na raspolaganju na određeni način, ne u cijelosti Europska komisija. Prema tome, ne stoji činjenica da se nije vodilo o tome računa, jer da se nije vodilo ne bi bio proglašen i ne bismo danas mogli raspravljati da ćemo donijeti prostorni plan kojim ćemo apsolutno propisati u dijelu koji se odnosi na djelatnosti koje su u uvodnom dijelu zakona navedene. Hvala. Zahvaljujem. Za repliku se javila uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Bačić u ovom uvaženom Domu da je gospodin Vrdoljak ovdje bila bi tri bivša ministra i prostornog uređenja i jedan sadašnji. I meni je izuzetno drago bilo čuti da ste s ove govornice pohvalili ministra Kuščevića jer za tri godine kad sam ja bila ministrica vi sjedili u ovom uvaženom Domu to niste ni jedanput učinili. Pa je lijepo čuti da bivši ministar hvali sadašnjeg ministra. Jednako tako kad je riječ o prostornom planiranju vi jako dobro znate da imamo na snazi strategiju iz '97. i program iz '99. a u ovom uvaženom Domu smo napravili izmjenu i dopunu i vi ste jednako tako bili u ovom uvaženom Domu 2013. kad smo izmijenili strategiju i program. Strategija je strateški dokument. Program je dokument temeljem kog se mogu izdavati lokacijske i građevinske dozvole i apsolutno se ne mogu sa vama složiti kad predlažete da se prostorni plan ZERP-a i prostorni plan epikontinentalnog pojasa ugrade u državni prostorni plan. Vi jako dobro znate i ja što to znači. Kad bi to bilo u državnom prostornom planu državni prostorni plan se ne bi mogao donijeti bez prethodnih suglasnosti susjednih zemalja što bi sigurno odužilo znatno postupak. A ja sam sigurna da ministar Kuščević ima silnu želju da u svom mandatu uspije donijeti državni prostorni plan, jer bi to bilo izuzetno dobro za ovu zemlju. I zato je dobro da su ova dva prostorna plana odvojena i uvijek ću se zalagati za ovaj prijedlog koje je dalo resorno ministarstvo jer je on pragmatičan, jer i vi jako dobro znate da to uključim u ovaj državni prostorni plan što bi to značilo u postupku izrade, u postupku donošenja, u svim mogućim suglasnostima i otvorilo bi nam brdo problema zbog kog se onda nešto što je strateški interes države, a vjerujem da se ovdje možemo svi složiti bez obzira s koje strane sabornice sjedimo da je strateški interes države državni prostorni plan jer iz njega možemo iščitati i niz projekata strateških koji su od interesa za državu i oni mogu postati operativni i puno je jednostavnije doći do konačnih rješenja, jer se slažete da su procedure ako idemo u tri nivoa odlučivanja

Klub Hrvatske demokratske zajednice u prošlom mandatu, vi jako dobro znate, sve one zakone s kojima smo se s vama slagali smo i podržali i to nije bio mali broj zakona. A mislim da podržavanje zakona je na određen način od oporbe ukazuje da cijenite ono što prihvaćeno u Hrvatskome saboru pa prema tome mi nismo politikantski nikada nastupali prema dokumentima iz vaše nadležnosti i brojne smo zakone podržali. Nismo podržali zakone s kojima se nismo slagali. Vi jako dobro znate koji su to bili zakoni. A što se tiče činjenice i vaše argumentacije da nemojmo donositi dva prostorna plana zbog toga što nam treba suglasnost susjeda pa će to odugovlačit donošenje osnovnog državnog plana s vama se ne bih složio. Zašto? Pa vi jako dobro znate, bili ste član te vlade da kad vam je trebalo suglasnost Italije, Slovenije i Crne Gore za jedan strahovito važan dokument i postupak kojega je ta Vlada vodila, a bilo je usuglašavanje sa strateškom procjenom koja je rađena po meni pro forme, loše nikako za postupak istraživanja i eksploatacije ugljikovodika …/Govornik se ne razumije./… Prema tome, vrlo brzo je Vlada, …/Govornik se ne razumije./… ja mislim mjesec dana. Pazite u mjesec ili dva dana ste dobili suglasnost za najvažniji dokument od susjednih država na moru. Pa nek' se sada, nek' sada oni malo i razvlače, nek' to bude i godina dana pa ćemo donijeti ga u četiri ili pet godina. Ja sam iznio naš stav, a taj stav je da bi bilo dobro da se čitav prostor Hrvatske uključujući ZERP i epikontinentalni pojas rješava jednim dokumentom kao što vi to jako dobro znate da ste vi godinama provodili u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja jedan jedinstveni dokument koji se odnosio na cijeli ovaj prostor …/Govornik se ne razumije./… tri plana. Ali gospodine ministre ja sam vam predložio, na vama je, klub HDZ-a će podržati ili jednu ili drugu varijantu to nije sporno jer ćemo konačno definirati postupanje na Jadranu sukladno onako kako mislimo da bi trebalo prije bilo kakvih djelatnosti na Jadranu provoditi. Zahvaljujem. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi zastupnik Vedran Babić u ime kluba SDP-a. Izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala potpredsjedniče, poštovani ministre i suradniče, kolegice i kolege zastupnici. Ja sam napisao raspravu, odnosno prepisao dobar dio iz teksta što je ministarstvo pripremilo ali vas neću maltretirati sa, da ga pročitam i ponovim što je već x puta rečeno. Evo mogu samo biti na tragu ovoga što je i bivša ministrica govorila o aktualnom ministru. Znači, bit će klub SDP će biti također afirmativan u smislu donošenja izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju. Znamo naravno da je to usaglašavanje sa europskom direktivom i poučen onim što se dogodilo jučer na sjednici odbora očekivao sam stvarno da će ova rasprava biti kraća. Ugodno me iznenadio kolega Bačić koji je cijelo vrijeme ispucao za svoju raspravu. Ali sam ostao malo i zatečen da klub HDZ-a predlaže svom ministru nešto drugo, pa da nismo na nekakvom istome tragu. Ali evo i za sve postoji prvi put jer to do sad nisam primijetio. Evo u duhu afirmativnoga donošenja vašeg prvog zakona klub SDP-a će podržati ove izmjene koje se na prvom mjestu odnose naravno na eksploataciju i uživanje cijelog morskog područja naše zemlje i želim vam da u ovakvoj dinamici nastavite sa izmjenama zakona. Hvala. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Babić zajedno smo bili u prošlom mandatu u Odboru za graditeljstvo i prostorno uređenje pa moram reći da ste me doista začudili kada ste rekli da se ne sjećate da je neki zastupnik svom ministru predložio nekakvu promjenu ili amandman. Vi jako dobro znate da sam vam velikodušno ustupio vama amandman na Zakon o gradnji, sjećate se toga? Kada ste gospođi ministrici predložili da projektant na glavnom projektu isključivo bude arhitekt. I to ste zagovarali u ovome Saboru. Zajedno smo napisali amandman i ja nisam htio stati iza njega da ne bi se prepoznala HDZ-ova ruka pa sam računao da će ministrica lakše prihvatiti vaš amandman. I vi ste bili jako hrabri do glasovanja. I kad je došlo glasovanje ste taj amandman povukli. Dakle, imamo praksu da se ovdje predlaže u Saboru, sjećate se, svome ministru ako mislite da je nešto bolje rješenje i danas držim da ste bili u pravu i da je ministrica krivo tada postupila što nije taj amandman prihvatila. Mislim da bi bilo dobro da sadašnji ministar o tome raspravi. Prema tome, vidite da je bilo slučajeva u Saboru da je saborski zastupnik iz pozicije predlagao izmjene svome ministru ali smo se osvjedočili i da ste se vi povukli. Ja sada na tome ne inzistiram nego samo predlažem i bit će onako kako Vlada odluči i ministarstvo odluči. Vjerujem da će ministarstvo uvažiti i ovaj prijedlog i ono što mi u klubu HDZ-a predlažemo. Ali to ne znači da, da, ja to ponavljam, i ovo rješenje koje je ministar predložio je puno bolje od postojećeg. Prema tome, evo bilo je takvih slučajeva. Ja sam vas samo na to podsjetio a vi se s time slažete jer smo o tome dugo raspravljali. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Vedran Babić, izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Evo hvala kolega Bačiću što se dobro sjećate. Sjećam se i ja isto. Znači imamo obojica dobru memoriju. Samo ja sad idem u detalje. Razmišljao sam i govorio u smislu toga što ste vi i ministar članovi iste stranke. Kolegica Mrak-Taritaš i ja nismo. Neću reći hvala Bogu ali nismo. To se događa. Evo, hvala što ste podsjetili. Radit ćemo svi da budu zakoni čim bolji za dobrobit naše zemlje. Hvala. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Sljedeći se u raspravi javio uvaženi zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika MOST-a, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnikom, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Ovaj Parlament godinama usklađuje brojne propise i direktive po nalogu EU. Tu će se uvijek ostavljati prostor posebno kod prostornog planiranja postavljati pitanje koliko je Hrvatska i ovaj Parlament štitio nacionalne interese? Da li su uvijek bili ispred toga interesi hrvatskih građana ili interesi europskih činovnika koji su nam davali naredbe? Da se prostorni plan napravio po pitanju mora, da se zaštitio gospodarski pojas danas ne bi 3 milijarde kuna talijanska flota ribe ulovila u našem moru i nama je prodavala u turističkoj sezoni, ne bi se događalo da ne znamo gdje su nam granice, tko izvozi, tko uvozi, ne bi razgovarali o 19 kuna poskupljenju zdravstvenog osiguranja, ne bi bio problem ni mirovinski. Prostor je nešto što je sveto. Evo danas smo se sjetili naših policajaca koji su izgubili svoje živote. Zbog čega su bili problemi oko ZERP-a? Zbog čega nismo zaštitili gospodarski pojas kad je davno, prije 10, 12 godina, gospodin Tonči Tadić saborski zastupnik predlagao ZERP? Jer nismo smjeli. Sve vlade su tada i svi saborski zastupnici osim pojedinaca tada vrlo male većine nisu stali u zaštitu nacionalnih hrvatskih interesa slobodarske Republike Hrvatske koja je obranjena u Domovinskom ratu. Predana je u ruke svakome, tko je god htio raditi i što je htio raditi radio je, a najmanje je hrvatski čovjek mogao to koristiti. Tako je i sa morem, tako je i sa kopnom. Danas bazne stanice postavljaju nam teleoperateri gdje god hoće, gdje god žele žele kao jednostavnu građevinu, a to ne mogu u svojim državama odakle dolaze. Telekomunikacije su nam privatizirali ono što su naši očevi kupovali i vi koji ste stariji što ste kupovali a danas je u stranome vlasništvu. Nije u našim rukama, a veze su srce. Tako je i sa morem. Mi ne znamo gdje su nam točno granice, uvijek nekakvi kompromisi. Oko granica i nacionalnih interesa nema kompromisa. Slično je i sa bankama. Zašto mi nismo imali bolje ribarske flote? Bio je ovdje i bivši ministar govorio i bivša ministrica. Zašto nismo imali bolje flote? Pa mi to, te ribe naši ribari lovili i prodavali u turističkoj sezoni a ne da nam Talijani love i da nam prodaju u turističkoj sezoni. Nismo gospodo štitili nacionalne interese u ovome Parlamentu a bilo je predlagano. I svi to koji ste dosada bili u Saboru i s lijeva i s desna to vrlo dobro znate. Naravno da treba prostorno zaštititi i kopno i more. Međutim, tko je kome dao za pravo? Da li je narod dao referendumom pravo nekome da se buši Jadran u istraživanja, a da rezultate imaju strana tvrtka i tim rezultatima ona trguje a ne Hrvatska država? Koliki su rizici zbog ugljikovodika i koji su rezultati i tko je vlasnik tih rezultata? Zbog čega to nije Hrvatska država vlasnik tj. hrvatski čovjek? Znači, dali smo im prostor na upravljanje da rade što hoće. Neozbiljnost je dovela u ovu situaciju. Ponoviti ću što sam rekao na početku, da je taj novac ulazio u proračun, da smo štitili nacionalne interese danas bi gospodo imali. Ne bi imali problem ni sa zdravstvenim osiguranjem 19 kuna, ni sa mirovinskim nego nam stranci odnose ono što imamo. ponoviti ću riječi koje je Ante Starčević rekao očito smo loši gospodari a dobre sluge. I to trebamo mijenjati u ovome Saboru po svim pitanjima. Mi moramo i to će MOST predložiti imati gospodarski pojas, to je more hrvatsko, to je po međunarodnome pravu. Nema nama ničija direktiva niti nam može narediti niti ima tko pravo to narediti. Zbog toga očekujem i od ministarstva, ministre od vas da zaštitite nacionalne interese kako pravo mora tako i na kopnu. Nama danas kako sam rekao strane flote love ribu i prodaju je nama u turističkoj sezoni a naši ribari imaju male flote i nemaju od čega živjeti. Uništavaju nam ekologiju i ribolovni potencijal u našem Jadranskom moru. A vi to vrlo dobro znate da je to tako. Treba hrabro reći sa ove govornice i to će MOST zastupati. Ovaj put javno govorimo, pošto je prvo čitanje, također teleoperateri sa svojim na kopnu, to je jedan od primjera, bez kune, bez ikakvih pravila, bez ikakvih suglasnosti rade šta god hoće i gdje god hoće. Ne rade to ni u Njemačkoj, ni u Austriji ni u Švedskoj. I onda kada ih se spomene, a dobit im je puno veća po glavi stanovnika od nas. I kada im se spomenu problemi dižu se na sve četiri noge. A mi ne smijemo guknuti. Onda čemu smisao Hrvatskoga sabora ako ne smijemo zaštiti gospodarski pojas u Jadranskom moru jer to je po međunarodnom pravu naše pravo. To što su izdali nacionalne interese kod bušenja bivši ministar, bivša Vlada kod bušenja i što nemamo mi te rezultate, to je izdaja nacionalnih interesa isto kao i kod INA-e. To je klasična izdaja nacionalnih interesa, to je Hrvatska rasprodana. A mi ovdje pričamo hoće biti 19 kuna našoj sirotinji poskupljeno zdravstveno osiguranje. Ne bi pričali o tome da ste gospodo s lijeva i s desna štitili nacionalne interese, naravno koji ste bili u Parlamentu i koji ste bili u Vladi. Zbog toga MOST sve što sam rekao će tražiti u što kraćem periodu i da se zaštiti nacionalni interes Hrvatske. Sve što je unutar hrvatskih granica što je u Domovinskom ratu obranjeno teško i s krvlju moramo štiti a ne rasprodavati zbog budućnosti naše djece da ostanu na ovim područjima, kako na otocima uz obalu tako i na kopunu na ovim rubnim područjima. Hvala lijepa. Poštovani kolega Bulj, ja kao mlada studentica arhitekture, 3. godina, predmet prostorno planiranje, profesor izašao van i rekao da je prostorno planiranje uvijek vezano sa politikom. Tada sam mislila da čovjek govori nešto krivo, no međutim moj životni radni vijek me je naučio tome da nije govorio krivo jer kada govorimo o prostornom planiranju uvijek to vežemo uz politiku kao što ste vi ovdje jednako tako učinili. kada je riječ o Zakonu o prostornom uređenju, kada je riječ o planiranju prostora onda morate znati da kada je Hrvatska pristupala EU to je bilo poglavlje koje je najbrže zatvoreno. Najbrže otvoreno i zatvoreno, iz kojeg razloga? Iz razloga što je prostorno planiranje u isključivo ingerenciji svake jedinice članice Europske unije. Mi trebamo planirati svoj prostor, štiti svoj prostor a jednako tako imali ste prilike i ja sam tu i govorila ovo je direktiva Zakon o prostornom uređenju se usklađuje sa direktivom, u izradi te direktive Hrvatska je sudjelovala. I kroz izradu te direktive štitila svoj interes, to se vidi u direktivi a to se vidi i u ovoj izmjeni i dopuni zakona. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Uvažena kolegice, ja bih volio da je tako da je Hrvatska zaštitila gospodarski pojas na moru i da je zaštićeno u to vrijeme vas kada ste bili ministrica da tele operateri ne mogu postavljati bazne stanice gdje god žele i kako god žele i da za to ne plaćaju niti kune. Da li je štićenje to našega prostora? Da li je to zaštita prostora da bude jednostavna građevina bazna stanica koju može postaviti gdje god hoće, ne treba ulagati u infrastrukturu, znači struju, puteve, vodu. Pa pogledajte, ne samo što ste nam uzeli telekomunikacije nego sada se s nama rugaju i to debelo naplaćuju, debelo naplaćuju našim građanima i i oni se čak sada bune zbog čega mi uopće to tražimo, zbog čega mi zahtijevamo. Da, zahtijevati ćemo jer i po tom pitanju su izdani nacionalni interesi i mi ćemo ih ovdje u MOST-u štiti. I to očekujem od ministarstva da napravi isto. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Vedran Babić. Izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala. Kolega Bulj, pozorno sam slušao vašu raspravu i iskreno malo sam se uplašio iz jednog jedinog razloga jer stekao sam dojam kao da vi ne podržavate tonom kojim govorite kao da ne podržavate ovu Vladu. Dvaput ste se osvrnuli u kontekstu ove rasprave na povećanje izdvajanja za dopunsko zdravstveno osiguranje pa bih vas molio da mi obrazložite kakve ovo ima jedno veze s drugim. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega možda je vama čudno što nemamo mi spisak kada se glasa kako glasati prije glasanja što u strankama je inače primjer. Dobijete točno papir i tako glasate. I to je tako. Međutim da vam kažem, možda vam je čudno ovo sve što se događa ali biti će borba za ono sve što ste vi propustili a to je, ne znam jeste li bili u prethodnim mandatima, nacionalni interesi gdje su izdani. I sigurno da se je štitio gospodarski pojas, da nam 3 milijarde kuna Talijani ribe ne love i nama je u turističkoj sezoni prodaju sigurno se ne bi pričalo o zdravstvenom osiguranju na ovaj način. Niste štitili nacionalni interes i zato je 100 milijardi kuna u proteklom mandatu se zadužila Hrvatska a ukupno je dužna 300 milijardi, 300 tisuća ljudi je ovršeno i 300 tisuća nezaposlenih. Isključivo zbog ne zaštite nacionalnih interesa u svim pogledima i pogodovanja razno raznih političkih slugu nekakvim činovnicima europskim jer nisu štićeni nacionalni interesi nego su samo bili dobre sluge. Hvala Zahvaljujem. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Davor Penić. Izvolite. **Penić, Davor (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bulj, totalno ste promašili temu, totalno. Pitanje mjera gospodarskog razvoja uz maksimalnu zaštitu okoliša i prirodnih resursa ovdje ovim zakonom, nadopunom i usklađenjem sa direktivom, ako ste dobro pročitali, prvo se štiti ekološki od ovih brodova koji ispuštaju produkte i u slučaju nekih katastrofa, znači tad ih direktiva zaštićuje okoliš. Druga stvar, mi smo imali prije planove, mi smo jedna od rijetkih zemalja koja je imala planove na moru. Sa ovim izmjenama i dopunama zakona stvara se i politički okvir da se i ZERP može urediti i to je novina. Znači uspostavlja se pravni okvir za prostorno planiranje morskog područja RH u svrhu rasta odnosno razvoja pomorskog gospodarstva, održivog razvoja tog morskog područja i održivog

znam da nemamo gospodarski pojas i znam da smo aljkavi bili u zaštiti okoliša po pitanju znači Jadranskog mora a to je lako provjerljivo šta nam rade ribolovne flote stranih zemalja, šta rade i od ribe kao resursa i samoga podzemlja u moru. To je lako provjerljivo i po tome pitanju, znači nisam promašio, a jedino što imamo u Hrvatskoj pod zaštiti okoliša po drugom pitanju, to su brojne strategije a nijedna nije ostvarena ubiti. Mi moramo štititi nacionalni interes da hrvatski ribar lovi ribu i da je prodaje ili izvozi ili prodaje na našem moru a ne strani, to je zaštita nacionalnog interesa da znamo gdje nam je granica pa pošto dolazite iz Sinja recimo, pošto ste porijeklom recimo tri kilometra na kopnu granica uvučena za vrijeme vaše Vlade unutar torture RH na Bilome brigu što je izdaja nacionalnih interesa. Bušenje Jadrana, istraživanja a da bude vlasnik rješenja rezultata, da bude vlasnik Norveška firma to je izdaja nacionalnih interesa. Jedino što smo mogli dobiti da nam se zagadi Jadranko more, da dođe do zagađenja i da imamo velike posljedice. Hvala lijepa. Molim uvažene zastupnice i zastupnike za malo mira, malo budite tiši, ja vas molim da završimo ovu točku. Završna riječ, uvaženi ministar Lovro Kuščević, izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo saborski zastupnici, još jednom vas pozdravljam. Evo, zaista mi je drago da je ova tema ovoliku pozornost zauzela i evo da dva bivša ministra odnosno ministrica i ministar imaju tu što za reći i evo oprečna su njihova stajališta. Dakle, to je dokaz da se ne radi o benignom zakonu i o benignom usklađivanju sa Europskom direktivom, zaista o jednom suštinskom zakonu koji će zaštiti i ono o čemu saborski zastupnik gospodin Bulj razmišlja a to su strateški nacionalni interesi RH. Što se drago mi je da ste pohvalili ovu inicijativu da se ide u dva plana, pa ćemo o tome elaborirati na drugome čitanju. Mislim da evo niste u pravu kad ste rekli da smo nedovoljno ambiciozni glede donošenja prostornog plana RH. Naime, kao što znate, strategija prostornog razvoja nije usvojena u prošlom sazivu Hrvatskog sabora. smo, aktivno radimo na njoj. Ona je upućena svim ministarstvima, svim resornim tijelima, da svim jedinicama lokalne samouprave odnosno regionalne samouprave čekamo njihova očitovanja, dali smo jako kratki rok. Čim to bude usvojeno. Mi idemo s njom pred ovaj Visoki dom i nadam se da ćete istu što prije usvojiti kako bi nama dali odriješene ruke da krenemo u izradu prostornog plana RH koji je zaista evo vrlo važan dokument i nadam se da ćemo ga u ovom sazivu uspjet u Hrvatskom saboru i usvojiti. Što se tiče primjedbe. Evo zahvaljujem i predsjedniku, odnosno članu Kluba SDP-a na podršci za ovaj zakon, također i zahvaljujem i Klubu HDZ-a što podržava ovaj zakon. Što se tiče gospodina Mira Bulja i njegovih kritika da se izdaju nacionalni interesi. Upravo da se ne bi dogodila izdaja nacionalnih interesa zato i donosimo zakon, zato i propisujemo konačno planiranje mora, da ono ne ostane područje van regulative i da se događaju možda i stvari kakve su se događale a to su ta eksploatacija odnosno istraživanje bušotina nafte već želimo to zaista sve prejudicirati, planirati prostorni plan, prostorni planovi RH i onda smo sigurno da će to biti u skladu sa zakonom, u skladu sa propisima o zaštiti okoliša i u skladu sa nacionalnim interesima RH. interesima RH. Što ste rekli da smo mi Hrvati dobre sluge, loši gospodari. Evo upravo ovo je pravi način da mi preuzimamo gospodarenje našim nacionalnim teritorijem jer sasvim sigurno i more je vrlo važan dio teritorija RH. Evo sukladno svemu rečenom, još jednom zahvaljujem svima na vrlo kvalitetnoj i konstruktivnoj raspravi i predlažem ispred ministarstva da podržite donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Evo ja ću vas moliti samo. Predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe uvaženi zastupnik Zdravko Ronko obavještava članove odbora da će se dana 29. travnja 2016. godine nakon glasovanja na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora održati druga sjednica Odbora za predstavke i pritužbe u dvorani Stjepan Radić, dvorana br. 133. sa dnevnim redom kako su ga članovi primili u pozivu. u pozivu. Sad ćemo, da evo, pričekat ćemo sada minutu, dvije da se zastupnici

Budući da je